Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Dajem na Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Zakon o ovlastima Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prestat će 4. listopada 2007. godine. za donošenje uredbi na temelju zakonskih ovlasti ali u ovom slučaju ograničeno kao i do sada samo u razdoblju kada Hrvatski sabor redovito ne zasjeda te za razdoblje kada je Hrvatski sabor raspušten ili kada mu je istekao mandat. Sukladno tome Vlada predlaže

kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice doista podržat će ovaj zakon. Ovo je jedan klasičan zakon koji svake godine donosimo. Naime, člankom 87. našeg Ustava određeno je da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Uredbe na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije. zakon koji nam istječe početkom slijedećeg mjeseca i doista postoji potreba, jer kao što znamo dolaze izbori. Doći će do raspuštanja Sabora. Zatim, od 15. prosinca do 15. siječnja je i tako ona stanka, a od 15. srpnja 1008. do 15. rujna 2008. godine Sabor ne zasjeda. Stoga u tom vremenu je potrebno izvršiti i prenijeti zakonodavnu ovlast sa Hrvatskog sabora na Vladu koja će, nadamo se, tu svoju ovlast racionalno i koristiti. Hvala lijepo. Hvala.